Nema potrebe. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovana Đurđica Sumrak.

Uvažene kolegice i kolege.

a koja boravi u radnoj posjeti RH, pozdravljamo. /Pljesak/ Zahvaljujem. Izvolite nastavit kolegice. Hvala vam lijepo. Pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006. godine sa konačnim prijedlogom zakona. Iskreno kad smo dobili ovaj prijedlog zakona ja sam si pomislila Bože pa iz 2006. i zbog čega i tropsko drvo. Međutim, malo dok sam ušla u problem svega toga shvatila sam da zaista je dobro što smo dobili ovaj prijedlog zakona jer smo ravnopravno naravno članica EU i mi smo vezano uz to nešto moramo, nego jednostavno i želimo tu potvrditi međunarodni sporazum o tropskom drvetu. No, prije nego što bih počela govoriti o tropskom drvetu, općenito i o tropskim šumama nekako osjećam odgovornost a mislim da svi ovdje danas znamo važnost šuma koje su ne samo pluća jedne zemlje, pluća nacije zbog koje imamo i čistu i pitku vodu u našoj Hrvatskoj, zbog koje mi 2030. godine ćemo prema nekim procjenama imati, biti zemlja sa najčišćim zrakom. Nedavno smo u Saboru imali obilježavanje na tematskoj sjednici 250 godina organiziranog šumarstva i zaista je bilo i ponosno i lijepo slušati izlaganja, slušati izlaganja i prodekana i kolegica i kolega inženjera šumarstva i dekana Šumarskog fakulteta. 78% šuma su u državnom vlasništvu a 22% šuma su u privatnom vlasništvu. Šumovitost Republike Hrvatske se može podijeliti na 42% su šume kopnene a 2% su rasadnici. Ukupno ima 47% šuma i plus kada se uzima područje koje obuhvaća i poljoprivredu imamo 80%. Ono što je najbitnije za naše šume da se one održavaju dakle to je način potrajnosti da se u zadnjih 100 godina površine naših šuma nisu padale a nisu padale ni drvne zalihe. Bitna karakteristika naših šuma je i prirodnost, imamo 95% prirodnih šuma a 102 šumske zajednice. Još jedna od bitnih karakteristika je kvaliteta, nadaleko poznata hrvatska, slavonska prašuma, u njoj imamo i bukve i jelove šume u Lici i u Gorskom kotaru. Veliki su potencijali naših šuma, možemo zahvaliti zaista struci koja se je brižno odnosila prema našim šumama i 2002. godine dobili smo FSC certifikat pa je više od 2 milijuna hektara u stvaranosti ima potvrdu održivog gospodarenja koje je prepoznato i u cijelom svijetu. I ono, još nešto što bih htjela reći da 2011. godine na inicijativu Hrvatske proglašen je i Svjetski dan šuma. A sada nešto kolegice i kolege o tropskim šumama. Evo, ne znam kolega Grubišić on onako voli te malo pitalice, recimo dok uživate u krafnama, da li vi kolega Grubišić uopće razmišljate koliko se mora iskrčiti tropskih drveta u šumi a sve zbog toga da bi se posadila palma od koje se pravi palmino ulje a u palminom ulju kao što znamo koristi se u fritezama i tu se te slasne krafne peku. Ovo je možda malo šaljivo, izgleda, ali možemo ići i korak dalje, je zabrinjavajuće vezano uz tropske ili kišne šume jest to a prvenstveno bih htjela reći gdje se one prostiru, prostiru se u tropskim područjima južne i srednje Amerike, Afrike, južne Azije i Australije s obje strane ekvatora a iznimka su područja Anda u južnoj Americi i pasatno monsunsko područje istočne Afrike. Procijenjeno je da su 1950. godine npr. tropske kišne šume pokrivale negdje oko 18 milijuna kvadratnih kilometara. Dakle negdje oko 14% površine zemlje. 1980. godine je 50% tih šuma uništeno ljudskim djelovanjem. A proces uništavanja je nastavljen i još i danas traje. Prema nekim istraživanjima kažu da područje kišnih šuma veličine nogometnog igrališta nestaje svake sekunde a više od 50 biljnih i životinjskih vrsta izumre svakog dana. Uništavanje tako velikih površina tropskih kišnih šuma za posljedicu ima i rezultira ozbiljnim ekološkim problemima, gubitkom prirodnih staništa za brojne biljne i životinjske vrste što dovodi do njihova izumiranja. Znanstvenici procjenjuju da svakodnevno nestane 137 biljnih i životinjskih šuma. Krčenjem i paljenjem šuma u atmosferu se oslobađa ugljik u obliku CO2 što utječe na globalno zatopljenje i pridonosi efektu staklenika. I sada, ako se taj trend nastavi znanstvenici kažu da 2030. godine tropske bi šume mogle u potpunosti izumrijeti kao i velik broj biljnih i životinjskih vrsta. Taj podatak me je u stvarnosti i potaknuo na ovo da vam govorim prije svega o našim šumama u Hrvatskoj i o tome kako su one dobro očuvane i kako ih i dalje treba jako dobro čuvati. Ali problem je u ovim tropskim šumama u stvarnosti što se one krče zbog namještaja, što se krče zbog zarade, recimo drvne koncesije u Amazoni i prodaju se za manje od 1 dolar po hektaru, bila je neki dan baš jedna jedna emisija o tome. A kompanije koje obaraju stabla prodaju to isto za nekoliko tisuća dolara po hektaru. Što se tiče poljoprivrede, a evo tu sada možemo u stvarnosti nabrojati što se tiče Brazila ali i drugih područja a to je da se šume krče a sade se evo palme za palmino ulje ili u Brazilu radi se poljoprivredno zemljište. E sada, ne bi bio tu nikakav problem kada bi se sve to skupa radilo na jedan održiv način. Da li je već kasno o tome znanstvenici imaju dvojaka mišljenja, misle da još uvijek ako bi se počelo gospodariti tropskim šumama na način, evo ja mogu reći, na način kao što se to radi u Hrvatskoj da bi se još uvijek jedan veliki dio mogao spasiti. Pred nama je ovaj zakon i mi ćemo ga usvojiti, dakle HDZ će biti za, nema razloga da ne jer ukupno 67 država i članica i su u stvarnosti za taj sporazum. Sporazum je međunarodni ugovor koji je dijelio se u nadležnosti Europske unije, a dijelom je u nadležnosti država članica. Republika Hrvatska naravno je članica Europske unije i ona nije do sada bila stranka tog sporazuma pa niti članica organizacije pa slijedom toga i nije imala pravo sudjelovanja u raspravama i odlučivanju. Ovim zakonom se potvrđuje sporazum, a kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske sporazum se nasljeđuje u Međunarodni sporazum o tropskom drvu iz 1994. godine. Ja sam se malo raspitala preko Hrvatske gospodarske komore, dobila sam neke podatke vezane za uvoz u stvarnosti te tropske građe i ono što je zanimljivo mi i uvozimo tropsku građu i to što se tiče izrade parketa, namještaja, stolica, nekih različitih predmeta, ali i s druge strane jedan dio tih predmeta i izvozimo. Pa evo ja neću dužiti, ima još vremena, mi ćemo to podržati i zaista mislim da se trebamo svi zabrinuti za budućnost jer ako su naše Hrvatske šume pluća kod nas u Hrvatskoj, a onda su šume Amazone i kišne šume pluća na Zemljinoj kugli. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo tri replike na tropske šume. Prvo potpredsjednik Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ja sam se nadao da će predstavnica Vlade zapravo ipak nešto reći jer bih prvenstveno njoj uputio to pitanje. Kako to nije slučaj uputit ću pitanje više retoričkog tipa kolegici Sumrak. Dakle moram priznati da mi je apsolutno nejasno zbog čega mi danas 2015. godine imamo pod hitnim, kao hitni postupak potvrđivanje Međunarodnog sporazuma koji je napravljen 2006. godine, dakle 9 godina nakon tog sporazuma mi kao hitno moramo to raspraviti. U situaciji u kojoj nam se gospodarstvo raspada, u situaciji u kojoj su repovi pred u situaciji u kojoj nam deseci tisuća mladih odlaze iz Hrvatske, mi smo si odabrali odnosno Vlada je nama predložila, a naravno većina izglasala da pod hitno se mora raspraviti i usvojiti međunarodni sporazum star 9 godina. Silno bi me zanimalo koji je razlog hitnosti postupka, posebice kad pogledamo da smo u ove zadnje tri godine između gotovo 3/4 zakona zakona i dokumenata, općenito dokumenata, donosili po hitnom postupku. Ovo je vjerojatno vrhunac bizarnosti. Hvala lijepo. Sumnjam da će vam kolegica Sumrak moći odgovoriti na pitanje o hitnosti postupka, ali dajem joj riječ. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** A pogledajte, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora možda bih ja i mogla odgovoriti o hitnosti postupka,

u početku zaista i to sam rekla što se tiče tropskog drveta mislila pa sve ovo što ste naveli puno je hitnije za rješavanje. Ne možemo očekivat od ove Vlade da ona shvati neke druge hitnosti i rješavanje pa zato mislim da možemo ovo u stvarnosti glasati za jer je Vijeće usvojilo Strateški akcijski plan organizacije koji obuhvaća razdoblje od 2013. do 2018. godine i obuhvaća početne aktivnosti organizacije u skladu s Međunarodnim sporazumom o tropskom drvetu. Pa obzirom da smo članica Europske unije tada ćemo i mi kao ravnopravna članica u stvarnosti sudjelovati u raspravama, a ja bih isto željela da puno hitnije stvari dođu i da budu hitne, ali da budu i riješene hitno. Eto hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku Bore Grubišića. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Sumrak, dirljiva je vaša briga za pluća naše države, kao i za pluća cijeloga svijeta, a to su šume, prije svega tropske u porječju rijeke Amazone itd. Evo ja nisam ni znao da se krafne peku na palminomu ulju. Inače nema ni štete od mojih krafni jer mi uvijek u Slavoniji pečemo na svinjskoj masti. Prema tome, nema uopće štete ni za kakva drva, ni tropska ni ne tropska. Eto hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, Đurđica Sumrak. najčešće tako spravljaju u Americi. Mi upravo ne trošimo toliko tog palminog ulja jer smo siromašni. I dobro ste vi to sve primijetili, pa mi i ne možemo to kupiti, a i svinjsku mast više se koristi baš ako ćemo kod krafni. Ali što se tiče brige za zdravlje ljudi i što se svega ostalog tiče, ja mislim da smo svi mi ovdje zabrinuti ako ne i za svoje sada, ali onda je to zdravlje budućnosti naših mladih kojima želimo ostaviti još uvijek da mogu disati, da mogu piti vodu, što mi u Hrvatskoj imamo sreću i pijemo čistu pitku vodu iz pipe, a to nikada ne iskoristimo recimo u turizmu. Jer vi kad dođete negdje izvan Hrvatske vrlo rijetko se pije voda iz pipe u nekom hotelu nego se kupuju bočice, a kod nas još uvijek svaki turist u svojoj sobi može popiti vodu, a zašto, upravo zbog ovog načina brige oko šuma u Hrvatskoj. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Sumrak, evo ja ću se kratko javiti u ovoj replici čisto da ipak podržim vašu raspravu i način na koji ste ipak prezentirali činilo nam se nekakav eto tako polu šaljivi ton. I poneki puta dok smo slušali činilo nam se da baš i niste se onako pridržavali zadane teme. Ja mislim suprotno. Naime, dobro je da ste ovu raspravu iskoristili da se prisjetimo i našeg ogromnog nacionalnog bogatstva. To su naše šume. U kontekstu tropskih šuma gdje je međunarodna organizacija odlučila da ipak evo i ovim sporazumom zaštite eksploataciju tog drveća i u tom kontekstu trebamo i mi razmišljati i o našem bogatstvu, naročito o tome gdje je ta granica kada zbog industrijskog razvoja, zbog gospodarstva uništavamo možda pretjerano ono što je dugotrajno od neprocjenjive važnosti. Evo toliko. Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice da, možda ja jesam malo to na drugačiji način raspravu počela voditi, ali zaista vi ste to dobro primijetili. Ozbiljno je to. A što se tiče naših Hrvatskih šuma jako moramo biti svi ponosni, jer mi smo u EU unijeli veliko bogatstvo šuma, unijeli smo oko 260 autohtonih drvnih vrsta, unijeli smo 95% šuma koje su prirodnog podrijetla. Oko milijun hektara šuma je na kršu, a te su šume tek itekako važne. Gospodari se šumsko-gospodarskim planovima, ma interes je velik. Ali ono što bi mene zadovoljavalo da je i ovaj mandat Vlade donio novi Zakon o šumi, a da je donio također još jedan okvir zakonski, a taj zakonski okvir trebao se je odnositi na drvnu industriju. Jer na žalost kod nas se najviše sijeku, siječe se šuma i mi izvozimo drvo, a finalne proizvode unosimo, pa taj zakonski okvir je trebao biti takav. Ali HDZ je evo još malo, pa mi imamo i pripremljen takav zakon i zakonski okvir u kojem će se posebno poticati finalizacija šumskog drveta tako da se kod nas recimo izrađuju čačkalice, a ne da mi izvozimo drvo, a onda čačkalice uvozimo u Hrvatsku. Čačkalica na tropsko drvo, HDSSB Boro Grubišić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. Eto lijepo vas je opet vidjeti sa nama u popodnevnim satima. Ja sam malo prije dobio pouku i poduku o vrsti tropskog drveća koje je kolegica Sumrak u svom prvom izlaganju nije rekla, pa evo da uopće znamo što je to tropsko drvo. Govorimo o tropskom drveću, ne znamo ni koje su vrste tropskog drveća počevši od kaže gospodin Mlakar paulonije, pa onda baobaba, bambusa, ebanovine, cedrovine, tikovine, sekvoje i ne znam još kojih vrsta drva ima na ovome. Eukaliptusa, reče gospodin Mandić. Hvala lijepo na pomoći. sporazum, Zakon o međunarodnom sporazumu o tropskom drvu iz 2006. godine po hitnom postupku da ne bi drva nestala sve ove vrste. I dok se mi sjetimo 2006. da to treba potvrditi do 2015. 9 godina eto šume Amazone u porječju rijeke Amazone se krče nemilice, iako je Brazil kao kao država koja ima najveću površinu rijeke, porječja rijeke Amazone potpisnik također ovog istog sporazuma. Kako vidimo po popisu država koje su, čak štoviše Brazil ima i najviše predstavnika u Vijeću, 157 od 1000, Vijeće 1000. A nakon toga gledajući ovu tablicu koja koja govori o Latinskoj Americi i Karibima. Dakle, Indonezija ima 236 i Malezija 105 predstavnika. Zaista zemlje koje raspolažu velikim površinama tropskih šuma. Bio sam i na Baliju i nisam jeo krafne od palminog ulja. Bio sam tamo i nisam kupio ni nikakav suvenir od drveća, tako da sam pazio po preporuci gospođe Sumrak i svih ostalih da ja ne bih potrošio tropske šume kako bismo lakše i bolje disali i u Republici Hrvatskoj. Što se tiče samog sadržaja samog sadržaja ovoga zakonskog prijedloga kojim i Hrvatska pristaje uz ovih 27 članica članica EU potpisati, iako EU svašta potpisuje i propisuje. Ne mislim se pri tome rugati, ja sam bio u Parlamentu kada je izglasavan i zakon o poboljšanju uvjeta rada u Bangladešu. Na primjer, Europski parlament glasa o Hajmo mi na tropsko drvo./… Pa i Bangladeš je u tropskom području gospodine Stazić. Dakle, to je jedna država koja ima ogromne površine šuma i sto milijuna stanovnika u tropskom području. Dakle, ovim sporazumom piše da Hrvatska neće imati nikakvih financijskih šteta ni efekata na usvajanje ovog zakona iako u poglavljima i ciljevima ovoga zakonskog prijedloga piše da postoji Međunarodna organizacija za tropsko drvo sa sjedištem u Yokohami u Japanu. Nadalje, postoji vijeće također. Nadalje postoje konferencije, održavaju se potrošača i proizvođača tropskog drveta. Dakle, oni čine jednu cjelinu od tih 1000 tih 1000 članova u samoj organizaciji. Prema tome, ako postoje sastanci jednom godišnje minimalno, jednom godišnje minimalno, to se vijeće može sastati na zahtjev potrošača ili pak na zahtjev proizvođača. Evo vidite sad kako dobro govorim o tropskim šumama. Na stranici 19., to sam zabilježio, postoji čak i račun i fond u koji države potpisnice uplaćuju određena sredstva i ovo je ustvari jedan donatorski sporazum pa se pitam ako je to jedan donatorski sporazum kojim RH pristaje biti članicom, a piše da ne treba nikakva sredstva za provođenje ovoga zakona, je li to baš tako? Možda će nam gospođa zamjenica to moći reći, odgovoriti, ili ćemo možda za ovu godinu nismo predvidjeli sredstva ali kad budemo Hrvatski sabor ratificira ovaj sporazum onda ćemo možda nagodinu 2016. predvidjeti i dio koji ćemo morati izdvojiti i za ovaj sporazum. Eto, hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za repliku se javila poštovana Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Grubišić da ne bi baš rekli zaista da se ja samo deklarativno brinem, kad ste spomenuli Bali rekli ste da tamo niste ništa ni kupovali niti pekli na palminom ulju, zanima me onda kakav je vaš stav u stvarnosti o papiru i da li trošite i koristite reciklirani papir ili vam je to potpuno svejedno? A što se tiče toga da smo mi potpisnica tog sporazuma odnosno EU o poboljšanju rada u Bangladešu, da, ja bih to isto potpisala. I recimo kad idete u kupovinu jako je važno postalo kad pogledate gdje je što rađeno pa kad se sjetite svih tih emisija pravih dokumentarnih u kojim uvjetima ti ljudi rade, kolika je njima plaća i onda to dolazi i kod nas isto tako na naše tržište, mi to kupujemo. Pa osim toga što bi nas trebalo biti briga da se i kod njih poboljšaju uvjeti rada trebala bi nas biti briga da mi kupujemo naše hrvatske proizvode. Evo sad ćemo svi doći u priliku da čujemo informaciju o tome da li kolega Grubišić koristi reciklirani ili nereciklirani papir. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Pa vjerujte mi da i ne vidim kakav papir koristim, tako da, ni na jednom papiru ne piše je li reciklirani ili nije. Ne znam. … /Upadica Hrvatski sabor, Hrvatsku vladu kakav papir koriste, jel'. Što se tiče Bangladeša i odluka EU, svaka ta odluka o poboljšanju radnih uvjeta u Bangladešu košta EU. Tako da nije to glasanje samo zato da se nešto glasa o Bangladešu nego što to treba i novčano pripomoći jel'. A i Hrvatska je članica EU i participirat će u takvim stvarima ubuduće jel'. Hvala lijepo.

Pa evo kad govorimo o Zakonu o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006. s konačnim prijedlogom zakona meni je sad malo problem jer evo nakon rasprave uvaženih kolega moram paziti što govorim jer znali vi ili ne ja sam jedini zastupnik kojem ipak je meni ovo struka kao Šumarski fakultet – Drvna tehnologija. Ali evo u tom dijelu ipak kao struka moram reći da osim naznake koje se tiču ocjene stanja i cilja koji se donošenjem ovog zakona želi postići ipak bih malo nadopunio sve prethodne kolege na način da vidimo a zašto uopće moramo zaštititi tropske šume i tropsko drvo. prije svega resurs tropskih zemalja, a naravno i kada vidimo na kojem području se rasprostire da to itekako moramo voditi računa o tome da su to zemlje koje su prije svega siromašnije, odnosno manje gospodarski razvijene ali resurs je također veliki. Pa samo još jedanput malo ipak dio točnog podatka da su tropske šume i tropsko drvo ono gdje obuhvaća prostor Azije i Pacifika, Afrike i Latinske Amerike i Kariba tj. od Ekvatora 23,5 stupnja sjeverne i južne geografske širine. I taj dio sortimenata obuhvaća trupce, piljevnu građu, listove furnira i šperploče. A zašto u biti trebamo taj dio sporazuma i aktivnosti provoditi? Jer isto bih zaista još jedanput naglasio da su glavni i najvažniji razlog zašto treba očuvati tropske šume nalazi se u tome da prije svega je osnov očuvanja života na zemlji jer one apsorbiraju ugljični dioksid i stvaraju kisik kojeg udišemo nego uz to još i reguliraju temperaturu i proizvode važne nutricijente kao što su dušik i fosfor te isto štite i vodotok što doprinosi čistoj vodi. Kad govorimo o tom zakonu i prije svega ciljevi koje on omogućava, a to je primicanje dobrog upravljanja i jačanja održivog gospodarenja šumom, povećanja doprinosa tropskih šuma u nacionalnim i lokalnim gospodarstvima, poboljšavanje očuvanja …/Govornik se ne razumije./… korištenja poboljšavanje kvalitete i dostupnosti informacije i razvoj ljudskih resursa u provedbi ovog zakona. Onda tu možemo primijetiti da zajedno je objedinjeno ne samo kao ekologija nego to je također bitan gospodarski segment. znamo i mi da je jako teško usuglasiti ekologiju i gospodarstvo. Jer svi mi želimo na neki način čistu prirodu, okoliš, a da nam i gospodarstvo bude razvijeno a to je jako teško postići. Tako da ovim sporazumom, ovakvim zakonskim odrednicama koje jesu i uz suradnju i Hrvatske kada pristupi toj organizaciji onda će ono što je isto rečeno i naša iskustva, a prije svega razvijanje ovakvog potencijala kao što je šumarstvo a koje Hrvatska ima, može iskoristiti i u razmjeni prije svega evo i preko naših studenata, također znanosti, a naravno i gospodarstva. I također je i naše gospodarstvo

Poštovani kolega ja mislim da nije točno da je jako teško uskladiti zaštitu okoliša i gospodarstvo, čak štoviše iskustva današnjih razvijenih zemalja pokazuju upravo na realizaciji projekata održivog razvoja, dakle oni koji imaju inkorporiranu inkorporiranu komponentu zaštite okoliša upravo diže gospodarstvo i dolazi do rasta BDP-a. Čak štoviše neki eksperti govore da do takvih projekata nije došlo zato da bi se štitila zaštita okoliša nego upravo kako bi se pokrenuo jedan novi i drugačiji gospodarski investicijski ciklus tako da mislim da trebamo voditi računa o tome šta se u ovom trenutku događa u svijetu, u kojem pravcu se razvija svijet, da polako se događa tranzicija na zeleno gospodarstvo, da će vjerojatno kroz desetak godina početi tranzicija i na cirkularnu ekonomiju, odnosno na kružnu ekonomiju. Pa evo ga, ja apeliram na kolege u Saboru da ipak u svojim raspravama ne govore o tome da je zaštita okoliša ustvari neprijateljski raspoložena prema gospodarstvu jer to doista nije točno. Odgovor na repliku poštovani Marijan Škvarić. Izvolite. za razvoj gospodarstva su se nažalost napravili veliki zahvati u prirodi odnosno narušila ekologija. Ali imamo primjer u Hrvatskoj, pa mi velike kapitalne projekte u Hrvatskoj nismo ni jednog jedinog iskoristili samo zato što još danas imamo strahovite rasprave prije svega ekološke naravi, da li nešto treba ili ne treba. Ne znam da li ste baš bili tu prisutni kada je jedan kolega rekao kada je prije bio ministar da je jedan veliki projekt propao samo zbog toga što su se ekološke udruge žalile što u u tom jednom prostoru ako se naprave ta gospodarska aktivnost da će narušiti popodnevni odmor rakova koji žive u tom potoku. Pa sad je zaista pitanje da li je nešto moguće ili nije moguće. S druge strane imao sad i velike otpore na razini ovog područja eksploatacije ugljikovodika na području Jadrana gdje s jedne strane mi to sve osporavamo, a istovremeno sa strane Italije imamo preko dvadesetak bušotina nafte, nekoliko stotina bušotina plina. To je tamo normalno, desetak tisuća tankera

Završne minute ove rasprave pripadaju zamjenici ministra poljoprivrede gospođi Snježani Španjol. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani saborski zastupnici. Evo ja bih željela odgovoriti na ovdje neka postavljena pitanja, dakle zašto hitni postupak, ja bih samo još jedanput pojasnila dakle da je jedna od članica međunarodne organizacije za tropsko drvo i EU i da država članica, dakle RH te aktivnosti mora koordinirati sa Europskom komisijom. I iz tog razloga međunarodni ugovor iz 2006. godine je evo došao po hitnom postupku jer su aktivnosti uslijedile od strane Europske komisije prema Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. I na kraju po uobičajenoj proceduri završile

ukazali na to što nismo dali uvodnu riječ, dakle radi se uobičajenom postupku potvrđivanja međunarodnog sporazuma gdje je RH sudjelovala u sastancima od 2006. godine i gdje je kao što je ovdje rečeno i stručnjaci iz područja šumarstva, fakulteti i drugi instituti su bili uključeni, nema evo da tako kažem ispričavam se, potrebe za detaljnijom elaboracijom. Vezano za izjavu da se sjeći šuma, ispričavam se ali nisam uspjela zapisati, a finalne proizvode uvozimo, ja bi samo pročitala podatke vezane za drvnu industriju koji se mogu dakle pronaći u Državnom zavodu za statistiku. Dakle, analiza vanjsko-trgovinske robne razmjene proizvoda od drva i namještaja ukazuje na povećanje izvoza za 7,3% u 2013. u odnosu na 2012. godinu, a u prvih 9 mjeseci 2014. godine izvoz drvnih proizvoda i namještaja iznosio je 984 milijuna dolara što je 22,46% više u odnosu na 2013. godinu. I upravo u 2013. i 2014. godini je napravljen taj iskorak u izvozu finalnih proizvoda, dakle namještaja i u jednom zaokretu vezano za drvnu industriju. Vezano, neko je postavio pitanje u vezi donacija i da je to donatorski sporazum, dakle ovaj sporazum omogućuje RH da sudjeluje u međunarodnim projektima. I u RH ima nešto malo tropskog drva, ima nešto palmi, ima nešto eukaliptusa na pojedinim otocima ali omogućuje našim institutima i fakultetima da se bave istraživanjem. Evo prije svega i na području kultura kratkih ophodnji vezano za proizvodnju bio mase, ali dakle možemo sudjelovati sad u međunarodnim projektima, nismo donatori nego je doniranje dobrovoljno. Dakle, najveći donatori su Amerika, Skandinavske zemlje Švicarska i za članstvo, zato smo to naveli u toj organizaciji međunarodnoj nije potrebno uplatiti članarinu za razliku od ostalih nekim međunarodnih organizacija gdje RH plaća velike članarine. Ovdje se članarina ne plaća. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imao prijavljene dvije replike. Prvo potpredsjednik doma Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvažena zamjenice, gospođo zamjenice ministra vaš pokušaj odgovora bojim se da nije bio to. Jer kao prvo Hrvatska je gotovo dvije godine članica EU. Drugo, Europska unija uopće nikome ne diktira da neki zakon ili neki ugovor usvoji po hitnom ili ne hitnom postupku. Prema tome, to nema apsolutno nikakve veze. Dakle mi smo mirno mogli to napraviti prije pola godine, prije godinu dana a mogli smo i sada to napraviti normalno u dva čitanja bez nekakvih, vjerojatno ne bismo potrošili ni puno više vremena ni išta. Mene je zasmetao to kao simptom, kao simptom da u jednoj stvari koja je sasvim sigurno u ovom času za Republiku Hrvatsku od potpuno efemerne važnosti se forsira hitni postupak kao i uostalom ogromnom broju zakona zadnjih godina a da su se oni mogli donijeti u normalnoj proceduri, da se ništa ne bi strašno dogodilo bez toga a da sasvim sigurno ima neusporedivo važnih i prioritetnijih problema u Hrvatskoj koji se itekako, možda bi morali po hitnom postupku donijeti ali se o njima uopće i ne raspravlja pa ni u ovom Visokom domu. Hvala lijepo. Odgovor na repliku zamjenica Snježana Španjol. **Španjol, Snježana** Pa ja ću ponoviti uvaženi zastupniče, dakle aktivnost je pokrenula Europska komisija a ne Europska unija, dakle vezano za poslove oko izrade nove Šumarske strategije ili Forest strategy na razini Europske unije. Dakle preko Ministarstva vanjskih poslova i preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova. O hitnom postupku, dakle radi se, ne vidimo potrebe da se ide u dva čitanja nešto što je međunarodni sporazum koji se zapravo razgovarao i pregovarao 2006. godine. Vezano za žurnost, dakle mi smo zajedno sa Odborom za poljoprivredu što se tiče sektora poljoprivrede dogovorili i ispravili dakle niti jedan zakon koji je išao u ovoj godini nije išao po hitnom postupku u odnosu na sektor poljoprivrede. Dakle ni Zakon o poljoprivredi, ni Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ni Zakon o komasaciji ni Zakon o Agronomskoj komori. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena zamjenice htjela sam samo vas podsjetiti kada ste govorili o tome da upravo sada 2014. godine je bio najveći izvoz namještaja i to na neki način pripisujete kao zaslugu ove Vlade. Ja bih vas htjela podsjetiti, ne znam da li se vi toga uopće sjećate kako je počela akcija "Drvo je prvo" i sa kojim ciljem je bila ta akcija "Drvo je prvo" i koje godine je počela ta akcija "Drvo je prvo". Upravo je takva akcija "Drvo je prvo" bila početak i put prema tome da se finalizacija posjećenog drveta u Hrvatskoj pretvara u namještaj i u predmete za uporabu. Pa je na taj način nastala i onaj Sajam ambijenta ako se sjećate. I naravno ništa se ne može učiniti za jednu godinu pa tako i meni je drago da je porastao izvoz finalnog proizvoda, da je porastao izvoz ali na neki način ono što meni uvijek nekako malo zasmeta kod vas jest da se nikad ne sjetite što prethodi nečemu. To je dobro isto reći, jer ta akcija "Drvo je prvo" je odlična akcija i traje još uvijek. Na repliku odgovara zamjenica Snježana Španjol. vezano za sječu šuma a da finalne proizvode uvozimo. I ja sam samo pročitala statističke podatke i nisam govorila ništa drugo nego to da je u prvih 9 mjeseci 2014. godine izvoz drvnih proizvoda i namještaja